Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Dvanaestom sazivu.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika konstatujem da sednici prisustvuje 98 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali,

jedinice.Hvala.Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da su u sali prisutna 94 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika te postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?Reč ima narodni poslanik Šaip Kamberi.

upućen vlastima u Beogradu koji potiče još od vremena početka realizacije plana i programa za rešavanje krize u opštinama Preševo, Bujanovac i Medveđa iz 2001. godine.Ovaj zahtev je intenziviran još više kada je 8. januara 2005. godine, od strane pripadnika Vojske Srbije i Crne Gore, ubijen šesnaestogodišnji tinejdžer Dašnim Hajrulahu koji se vraćao iz posete rodbini sa druge strane granice. Nakon tog incidenta sa smrtnim posledicama bilo je rečeno da će se procedura otvaranja tog malograničnog prelaza ubrzati kako bi se ljudima omogućilo nesmetano kretanje u održavanju rodbinskih veza i lakšeg korišćenja njihovih imanja koja se nalaze uz granicu.Iako je više puta najavljivano da će se to brzo dogoditi, čak je i licitirano datumima kada će se prelaz otvoriti i pustiti u rad, nažalost ni ubistvo Dašni Hajrulahua nije donelo ispunjenje obećanja za otvaranje prelaza.U decembru 2019. godine tadašnji ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović potpisao je u Skoplju sa ministrom unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije Oliverom Spasovskim Sporazumom o uspostavljanju zajedničkog graničnog prelaza Miratovac – Lojane, kao i Sporazum o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.Govoreći o Sporazumu o uspostavljanju graničnog prelaza Miratovac – Lojane, Stefanović je tada istakao da će se njegovim otvaranjem ubrzati transport robe. Ovaj prelaz je važan za regionalnu trgovinu. Već smo razgovarali o carinskim olakšicama i ono što je bila ideja i projekat predsednika Srbije Aleksandra Vučića jeste da zajednički radimo na tome da građanima sve bude jeftinije, da budu manje carine i da imamo brži protok ljudi i robe, objasnio je tada ministar Stefanović. Međutim, ni nakon ovog potpisanog sporazuma nije došlo do otvaranja ovog malograničnog prelaza.Sada kada je potpisana nova inicijativa „Open Balkans“ koja bi trebalo da predstavlja ekonomsku zonu između Albanije, Severne Makedonije i Srbije valjda se konačno stvaraju uslovi da se otvori i ovaj malogranični prelaz. Zato moje pitanje za predsednicu Vlade Republike Srbije - kada će i da li će se otvoriti malogranični prelaz Miratovac – Lojane? Hvala. Zahvaljujem se dr. Orliću.Uvažene kolege, ja ću postaviti pitanje koje se tiče dela jugoistoka Srbije, Niša kao centra jugoistoka Srbije.Inače, Srbije.Inače, ja bih se prvo zahvalio „Putevima Srbije“ koji su uspeli konačno da završe deo puta, da ga presvuku, rekonstruišu. Taj deo puta o kojem sam ja govorio 2018, 2019. godine je put od Malčanske petlje do samog ulaza u Niš. Taj put je stavljen u funkciju na najbolji način. Očekuje se, normalno, da će se uradi i obeležiti, pošto još nije obeležen.Moje pitanje jeste – da li postoji mogućnost da se u tom delu puta, od Malčanske petlje, pa sve do Knjaževačke ulice, uradi javna rasveta zato što je to već urbani deo grada, zato što tu dolazi i ima tu veliki broj pravnih subjekata koji su veoma aktivni, koji upošljavaju preko 1.000 ljudi i njima je preko neophodno da se u tom delu puta postavi javna rasveta da bi se na taj način uspostavila mogućnost da se ljudi zaštite zato što su se dešavale neželjene stvari, jer su pojedinci koji su dolazili iz stranih zemalja, prolazili kroz Srbiju, napravili tu određene kriminalne radnje i pravili štetu našim privrednim subjektima? Pitanje - da li postoji mogućnost da se taj deo puta osvetli?Još

nije ostavljen prelaz za ulaz u Nišku banju… Inače, Niška banja je veoma prepoznatljiva kao turistički centar, ima velike kapacitete koje treba iskoristiti, ali tu sada nije ostavljen izlaz i ulaz u Nišku banju.Imamo mogućnost, idejni projekat da se od Malčanske petlje preko Proseka uradi ulaz do Niške banje, tako da svi oni koji žele da odu do Niša, do Niške banje, da vide lepote Niške banje da tu mogu da mogu da odu i da stvarno vide ono što vredi. Mislim da je to preko neophodno. To je potreba svih nas. Osim što će se imati mogućnost da se do Niške banje ode, da se vide lepote Niške banje, imaće mogućnost da se napravi još jedan ulaz do Niša,

da se to uradi, ima projekat. Treba da se uradi eksproprijacija zemlje. Moje pitanje nadležnom ministarstvu, „Putevima Srbije“ – kada će i da li će se uraditi taj prilaz preko Proseka od Malčanke petlje do Niške banje?Jedno od bitnih pitanja koje sam ja ranije postavljao, a sada ću još jednom postaviti, a to je upućeno MUP, a tiče se naših lovaca koji su veoma aktivni sada u zaštiti prirode, koji su veoma aktivni i u borbi protiv ove korone, protiv zaraze, afričke svinjske kuge, a jeste vezano za nabavku oružja.Pošto sam više puta govorio da se dešava da neko iz kuće, maloletnik napravi neki eksces, roditelju koji je lovac uzima oružje,

su ljudi koji rade u policiji ili u Vojsci, ljudi koji imaju oružje imaju svakih šest meseci zdravstvene preglede. Da li ima mogućnost da ti ljudi, koji su lovci, a rade u policiji, rade u Vojsci, ne rade zdravstvene preglede u nekim privatnim ambulantama, privatnim klinikama,

već rade sa oružjem, imaju zdravstvene preglede i rade u interesu građana Srbije.Još jedna velika zahvalnost predsedniku Lovačkog saveza, Bratislavu Ćirkoviću, koji je svojim angažovanjem, aktivnošću stavio Lovački savez Srbije na veću instancu, koji je već veoma prepoznatljiv, ne samo ovde u Srbiji, već i u Evropi. Hvala još jednom i očekujem odgovore. **Vladimir

EU.Ovakva odluka da Srbija više ne bude na zelenoj već na crvenoj listi Saveta Evrope usledila je zbog naglog pogoršanja epidemiološke situacije u Srbiji i naglog rasta broja zaraženih virusom kriterijum da se neka zemlja nađe na zelenoj listi jeste da u poslednjih 14 dana ima manje od 75 zaraženih na 100 hiljada stanovnika. Nažalost, prema toj računici Srbija ima 82 zaražena na 100 hiljada stanovnika i sa tendencijom rasta.Očigledno je da su u EU uzimali u obzir i druge kriterijume od kojih je za nas važan broj dnevno testiranih, broj dnevno obolelih, ali i sprovođenje mera vakcinacije. Očekuje se da će ova odluka biti formalizovana ovih dana u Savetu Evrope.Nadam se da svi shvataju šta to znači za građane Srbije i koliko ovakva odluka može biti dramatična upravo za sve nas.Ova odluka znači da građani Srbije, osim onih koji imaju državljanstvo neke od članica EU ili boravišne dozvole, neće moći da putuju u EU, odnosno u zemlje članice EU. Ta mogućnost postoji ukoliko imate potvrdu o vakcinaciji, pri čemu će se gledati i već sada se gleda koju vrstu vakcine ste primili.Znači, da će naši građani sada zvanično imati otežan pristup svemu što bi bilo vezano za putovanja u zemlje članice EU, pri čemu svaka članica ima različite zahteve kako bi smanjila rizik od širenja pandemije koji postoji kod ulaska stranaca. Tako Republika Češka, pored PCR testa traži obavezan karantin za naše građane. U Nemačku nam je ulaz dozvoljen samo ako smo vakcinisani jednom od vakcina koje je priznala Evropska agencija za lekove. U Italiju se ulazi sa negativnim PCR ili anti-genskim testom i obaveznom samoizolacijom od pet dana posle testa koji se mora uraditi po ulasku u zemlju. Rumunija je takođe skinula Srbiju sa zelene liste i tako redom.Ako znamo da je u najvećoj ofanzivi virusa Srbija pokazala veliku odgovornost u borbi sa Kovid-19, da smo bili jedna od prvih zemalja sveta koja je obezbedila sve dostupne vakcine, onda činjenica da je Srbija stavljena na crvenu listu EU jeste poražavajuća i potpuno devastira sve državne i zdravstvene mere koje su Vlada i Ministarstvo zdravlja i svi nadležni organi preduzimali u proteklih godinu i po dana.Šta je to što uprkos svim naporima Vlade da svojim građanima obezbedi zdravstvene uslove za lečenje ove opake pandemije, koja u ovom talasu preovladava sa sojem koji se do sedam puta brže širi, šta je to što građane može ili ne može da motiviše da se zaštite vakcinacijom?Država je sa svoje strane učinila sve da motiviše građane da se vakcinišu, čak i novčanom stimulacijom, a da ne govorimo i o drugim načinima motivacije, kao što su besplatne ulaznice za različite kulturne i sportske manifestacije. Procena Ministarstva finansija da će privredni rast na kraju ove godine biti 6,5%, što će omogućiti i dalje povećanje plata i penzija, a da se podsetimo da je protekle nedelje povećana i minimalna cena rada za ovi ciljevi se mogu realizovati jedino ukoliko se obezbedi pozitivan trend, odnosno smanjenje obolelih od Kovid-19. Ne smemo dozvoliti da dođe do ponovnog zatvaranja, kako fabrika, tako turističkih, ugostiteljskih objekata, ali i škola, jer bi to bilo ubitačno za naš ekonomski razvoj. Jedini način da se adekvatno zaštitimo jesu vakcine.Stručnjaci su potvrdili bezbednost vakcina. Međutim, stiče se utisak da smo se kao građani prilično opustili kada je u pitanju ova pandemija.U tom smislu želim da postavim pitanje Vladi Republike Srbije da li u kontekstu stavljanja Srbije na crvenu listu EU i svakodnevnog povećanja broja obolelih Vlada namerava da preduzme, odnosno uvede i dodatne nove mere kojima bi se obezbedio povećani odziv građana vakcinaciji? Takođe, poslednjih dana su aktuelna tema i kovid – propusnice, te bih zbog javnosti pitala šta se tačno podrazumeva pod njima? Zahvaljujem. Zahvaljujem, potpredsedniče Orliću.Uvaženi narodni poslanici, 13. jula sam Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstvu za brigu o selu u ime građana Srbije koji žive u slabo naseljenim brdsko-planinskim i rudnim područjima postavio pitanje da li je izvodljivo da oni formiraju tzv. „seoske opštine“ i tako dobiju mogućnost da u većoj meri odlučuju o potrebama i razvoju svojih lokalnih zajednica.Posebno sam upozorio da ukoliko se brzo ne formira opšte-društveni i opšte-građanski front za spas sela Bauk, Puste zemlje preti da opustoši ne samo cela seoska, već i manja urbana područja Srbije.Iz

kada za to postoje posebni ekonomski, geografski ili istorijski razlozi.Takođe, ovo Ministarstvo podseća da nažalost pojam sela kao teritorijalne jedinice i društvene zajednice trenutno ne prepoznaju ni Ustav Republike Srbije, pa shodno tome ni zakoni o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi.Takođe, iz ovog Ministarstva najavljuju inicijativu za izmenu postojećih Zakona o teritorijalnoj organizaciji, Zakona o lokalnoj samoupravi, kao i mogućnost pokretanja inicijative za donošenje posebnog Zakona o selu.Međutim, iz Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu mi je na direktni deo mog pitanja – da li je na bazi postojećih zakonskih rešenja i bez izmena zakona o teritorijalnoj organizaciji moguće ući u proces osnivanja novih opština, odgovoreno da bi mogla da se obrazuje nova jedinica lokalne samouprave, odnosno opština, neophodno je da se utvrdi utvrdi predlog za izmenu i dopunu Zakona o teritorijalnoj organizaciji.Odgovor mi se ne čini doslednim, jer član 11. stav 3. Zakona o teritorijalnoj organizaciji, kao i član 17. stav 2. i član 18. stav 4. Zakona o lokalnoj samoupravi sugeriše upravo suprotno. Zbog toga Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu molim za dodatno pojašnjenje ovog odgovora.Još jednom molim i za odgovor i na deo mog prethodnog poslaničkog pitanja na koje mi nije odgovoreno, a ono glasi Prema Zakonu o teritorijalnoj organizaciji u Srbiji, 30 lokalnih samouprava ima status grada, a grad na svojoj teritoriji može da formira posebne gradske opštine, zašto se sedište tzv. „gradskih opština“ po pravilu uspostavljaju u urbanim sredinama, a ne recimo u većim selima koja takođe pripadaju teritoriji tih gradova? Zahvaljujem. Zahvaljujem, gospodine Orliću.Moje poslaničko pitanje nije vezano za dnevno-političke događaje, već za jednu tužnu godišnjicu.Naime, na današnji dan pre 28. godina, dakle 9. septembra 1993. godine dogodio se jedan od najstrašnijih zločina nad Srbima u Republici Srpskoj Krajini od strane Hrvatske u tzv. operaciji „Medački džep“.Ovaj zločin koji mnogi nazivaju „Krvavi septembar u Lici“ otpočeo je, kao što sam i rekao, 9. septembra u ranim jutarnjim časovima iznenadnim napadom hrvatske vojske na Lička sela u okolini Gospića.U pitanju su sela Čitluk, Počitelj, Divoselo i Medak u kojima su Srbi vekovima činili apsolutnu većinu, a koja su se 18 meseci unazad nalazila nalazila pod zvaničnom zaštitom UN, tzv. „Plavih šlemova“ ili Unprofora, kako želite.Ova agresija Hrvatske je bila treća po redu agresija na Republiku Srpsku Krajinu od proleća 1992. godine, od kako je Republika Srpska Krajina i stavljena pod međunarodnu zaštitu.Dakle, prvo se desio napad na Miljevački plato kod Drniša u julu 1992. godine kada je na naročito svirep i brutalan način ubijeno i izmasakrirano 40 srpskih milicionera i pripadnika teritorijalne odbrane.Posle samo pola godine, u januaru 1993. godine dogodila se druga po redu agresija, tzv. operacija „Maslenica“, odnosno napad na Ravne Kotare u Severnoj Dalmaciji kada je ubijeno 348 lica lica srpske nacionalnosti. Dakle, i vojnika i civila, a prognano preko 10.000 Srba koji su vekovima živeli na tim prostorima.Mnoga srpska sela su tom prilikom potpuno uništena i spaljena, a najteži zločin je bio pokolj na velebitskom prevoju Mali Alan kada kada su ubijena i masakrirana 22 pripadnika srpske vojske Krajine, što nas dovodi do treće agresije Hrvatske, dakle Medačkog džepa, gde je brutalno ubijeno 88 Srba, od čega 46 vojnika, šest milicionera i 36 civila. Među ubijenim civilima je bilo 26 osoba starijih od 60 godina, od čega 17 žena.Pomenuta sela Medak, Čitluk, Počitelj i Divoselo su potpuno uništena, opljačkana i spaljena.Za

Bobetku optužnica nikada nije ni uručena jer je preminuo 2003. godine da bi Haški tribunal nedugo potom, dakle septembra 2005. godine ovaj slučaj prebacio hrvatskom pravosuđu i to je bio prvi put, put, presedan u tom trenutku, da Haški tribunal ustupa neki predmet, neki slučaj nekom nacionalnom sudu.Direktna posledica toga je da je Rahim Ademi oslobođen, apsolutno oslobođen odgovornosti, a Mirko Norac je osuđen na više nego simboličnih, rekao bih, sedam godina zatvor za dela nesprečavanja ubistva civila, pljačkanja imovine, ubijanja i mučenja ratnih zarobljenika, a da bi mu Vrhovni sud Hrvatske nešto kasnije, koju godinu kasnije, umanjio i tako malu kaznu, sa sedam godina na šest. Da ne pričam da je tokom služenja tih šest godina dobio i dete i oženio se i završio fakultet itd. što govori o tome kako je on zapravo i služio kaznu.Tokom samog suđenja čuli su se jezivi detalji i svedočenja o najrazličitijim oblicima monstruoznosti i iživljavanjima nad civilima, poput odsecanja glava, rasporivanja, nabijanja na kolac, spaljivanja itd.Naročito je važno svedočenje komandata snaga UN u u Hrvatskoj francuskog generala Žana Kota od 19. septembra 1993. godine, dakle neposredno nakon što je UNPROFOR preuzeo kontrolu nad tom oblašću, i on je tom prilikom izjavio, citiram – nisam našao znakove života ni ljudi, ni životinja u nekoliko sela kroz koja smo prošli, razaranje je bilo potpuno, sistematsko i namerno.Takođe posledica ove agresije je i to, što je ova oblast u Lici praktično opustošena tada. Dakle, po popisu iz 1991. godine, u selu Medak živelo je 563 stanovnika, danas tek 60, u selu Počitelj 307, danas svega četvoro, u selu Čitluk 129, danas svega troje, dok u Divoselu od 344 stanovnika danas više nema nikoga.Imajući u vidu da gotovo niko nije odgovarao za ove zločine, postavljam pitanje Ministarstvu spoljnih poslova da li su do sada preduzete sve raspoložive mere prilikom bilateralnih susreta sa hrvatskim zvaničnicima, a u cilju pronalaženja i procesuiranja svih odgovornih za ovaj, ali i sve ostale zločine, jer sve dok se to ne dogodi, dok se Hrvati ne suoče sa svojom dok ne prestanu sa revizijom istorije, sa gaženjem osnovnih ljudskih prava Srba i rehabilitacijom ustaštva, Hrvatska ne može da pledira da bude demokratska i evropska država. Zahvaljujem. Hvala gospodine Markoviću.Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.Prelazimo na zajednički jedinstveni pretres od predlozima odluka iz tačaka od 8. do 10. dnevnog reda.Saglasno članu 19. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani sednici da prisustvuju: dr Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije i Dejan Dević, generalni direktor Direkcije za zakonodavno-pravne poslove Narodne banke Srbije, koje ovom prilikom pozdravljam.Molim poslaničke grupe, u koliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o Predlogu odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, Predlogu odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije, na predlog poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Zajedno za našu decu i Predlog odluke o izmenama odluke o izboru članova i zamenike članova Odbora, na predlog iste poslaničke grupe.Da li predlagač, odnosno predstavnik predlagača želi reč, da se obrati na početku rasprave? (Da.)Reč ima guvernerka.Izvolite. i gospodo, poštovani narodni poslanici, poštovani potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Orliću, veliko mi je zadovoljstvo što ću kao guverner NBS danas imati i neposrednu priliku i čast da pred vama obrazložim Predlog odluke da

viceguverner po funkciji član Izvršnog odbora NBS, organa koji donosi najznačajnije odluke u oblasti monetarne i devizne politike i stabilnosti finansijskog sistema pa se blagovremenim izborom viceguvernera istovremeno obezbeđuje i nesmetan rad i kontinuitet rada ovog tela.Ne manje važno je međutim i to što se ovim izborom dodatno potvrđuje politika razvoja Srbije na zdravim makroekonomskim temeljima koja traje već godinama unazad, politika stabilnosti i kontinuiteta rezultata NBS od 2012. godine uz uvek prisutnu i presudnu podršku Aleksandra Vučića najpre sa mesta predsednika Vlade, a zatim i predsednika Republike.Bez

i bez tih ciljeva i rezultata, ali i te podrške mi danas ne bi bili ovako ponosni na izvanredne rezultate u oblasti ekonomije koje ostvarujemo kao država i koje ćemo, uverena sam, ostvarivati i u narednom periodu.Iako smo se nedavno videli na sednici Odbora, nadležnog skupštinskog tela, koji po dobroj i ustaljenoj praksi NBS pred njima polaže račune, a Narodnoj skupštini preko Odbora, tako polažemo račune i građanima za poslovanje i rezultate rada u prethodnoj godini. Pored toga, ja ću iskoristiti priliku da u nekoliko reči, najkraće moguće, istaknem neke od najvažnijih rezultata koje smo postigli u prethodnom periodu i koji su potkrepljeni i najsvežijim podacima.Ovo činim pre svega zbog onih koji misle da se rezultati ostvaruju lako, da dolaze sami od sebe. Navikavaju se na sve što je dobro u ekonomiji, kao da je to nešto dato po sebi, previđajući kakav mukotrpan rad stoji iza toga, koji konkretni ljudi stoje iza tog rada i prepreke koje su prethodile rezultatima koje ostvarujemo, a zaboravljajući, čini nam se, još lakše stanje ekonomije i osnovne makroekonomske pokazatelje pre 2012. godine.Iz svih tih razloga htela bih samo da podsetim narodne poslanike, tako i građane, ukupnu javnost da smo zatečenu visoku inflaciju dvocifrenu u 2012. godini u roku od godinu dana spustili na nizak nivo i osam godina je čuvamo na prosečnom nivou na oko 2%. Time se čuva i realna vrednost dohodaka privrede, plate i sva primanja građana Srbije. Stvaraju se predvidivi uslovi poslovanja, što je izuzetno važno za sve one koji žele da posluju i traju dugo, a ja se nadam da je to svima cilj.Pritom, dinar je ojačao za 0,9% prema evru. Narodna banka Srbije je od tada do danas kupila na deviznom tržištu 3,46 milijardi evra, od čega u devet meseci ove godine prekoj jedne milijarde evra. Zaključno sa jučerašnjim danom kupili smo milijardu i 600 miliona evra.Bruto devizne rezerve su na nam na rekordnom nivou i iznose 15,6 milijardi evra na kraju avgusta. Od avgusta 2012. godine povećali smo ih za 5,5 milijardi evra, a neto devizne rezerve su više nego udvostručene.Da napomenem i to da smo od kraja 2012. godine rezerve u zlatu do danas uvećali za preko 21 tonu. One danas iznose 36,8 tona, udvostručene su gotovo, dok je njihova vrednost utrostručena.Tada

je samo mali deo onoga što je postignuto u prethodnih devet godina, u svemu tome sa mojim timom i svim zaposlenima u Narodnoj banci učestvovala je i gospođa Ana Ivković, koju sam zbog njene nesporne stručnosti, retko viđene, neverovatne predanosti poslu i izuzetno kvalitetnog rada i ovog puta predložila kao kandidata za viceguvernera.Detalje njene radne biografije imate u materijalu koji je dostavljen u Predlogu za izbor i ne bih da ponavljam nesporne činjenice koje ukazuju na njeno bogato profesionalno iskustvo i razvoj u okviru Narodne banke Srbije, gde je provela najveći deo svog radnog veka, na različitim izvršilačkim i rukovodećim funkcijama.Anu Ivković smo zajedno na moj predlog i uz vašu saglasnost i glasove izabrali za viceguvernera 2018. godine i ona je u potpunosti opravdala poverenje koje smo joj zajedno ukazali u prethodnom periodu, a posebno je u zajedničkom radu pokazala

i to u najkomplikovanijim poslovima, gde je potrebno braniti interese Republike Srbije, a pri tom ne dozvoliti da Srbija bude polje za ekonomske eksperimente raznih stručnjaka

koji su nastojali da u razgovorima sa predstavnicima stranih institucija to iskoriste za sopstvenu promociju i kasnije uhlebljenja u nekoj od međunarodnih organizacija, Ana je kao osoba od integriteta i nepodložna trgovini uticajima pokazala upornost, beskompromisnost kada je reč o borbi za istinito predstavljanje Srbije i njenih ekonomskih rezultata i u zemlji i u inostranstvu.Zbog takvih ljudi, koji čine tim Narodne banke Srbije koji sam okupila, ja koja retko govorim – ja, ovog puta zaista moram da kažem da je to tim koji je moj izbor, ali zbog odlične koordinacije tog tima Narodne banke Srbije, sa predstavnicima ostalih državnih institucija i koordinacije koju imam u oblasti monetarne, ekonomske i fiskalne politike, ali i neverovatnog rada predsednika Republike i njegovog tima, sa jasnim ciljevima u pravcu razvoja Srbije, mi možemo da kažemo da je rejting Srbije na korak od investicionog nivoa i da je premija rizika bitno smanjena i daleko od onog izuzetno povoljnog nivoa koji je postojao pre 2012. godine.Ne treba posebno da pominjemo koliko je sve ovo uticalo da ukupan iznos investicija od 2012. godine tj. od 2013. godine iznosi čak 22 milijarde evra u kojoj meri su ovi faktori doprineli smanjivanju troškova zaduživanja države, privrede i građana, bez prodaje i privatizacija, već gradnjom novih fabrika i kapaciteta.Imajući u vidu sve što sam izložila,

u interesu građana i naše države.Zahvaljujem vam se na do sada ukazanom poverenju i vremenu za obrazloženje i pozivam narodne poslanike da podrže navedeni predlog. Hvala još jednom na pažnji.

razmatrali izveštaje o radu za prethodnu godinu Narodne banke Srbije, kao i svakog jula meseca, s obzirom da po Poslovniku o radu Narodna banka ima svoje rokove kada podnosi šestomesečni i godišnje izveštaje za prethodnu godinu, ali smo tada i dobili predlog na osnovu zakona koji je trebao da 90 dana pre isteka funkcije da za viceguvernera, predlog guvernerke dr Jorgovanke Tabaković bude gospođa Ana Ivković.Pre samog predloga mi smo imali, zaista prilike da čujemo koji su to rezultati Narodne banke Srbije, ali kao jedan sastavni deo uopšte rezultata ekonomskih reformi i ekonomije koju vodi i Vlada i predsednik države u saradnji sa NBS. To je ono što mislim da guvernerka stalno potencira da bez te sinergije nema rezultata. To se pokazalo ovih proteklih osam godina, da zaista daje jako dobre zavidne rezultate i na tome nam daju priznanje sve međunarodne finansijske organizacije. Vi ste imali prilike juče da čujete da je neka projekcija da ćemo ovu godinu završiti ne sa 6% rasta BDP kako smo usvojili budžetom na kraju 2020. godine, već za 7,5% iako je Ministarstvo finansija konzervativno i kaže da će biti 7% taj rast BDP u ovoj godini, ali ono što je najznačajnije, a to su rezultati direktno NBS da je očuvana monetarna i ekonomska stabilnost ove države.

prošlu godinu stvarno su rezultati i Vlade Srbije i NBS.Govoriću kada bude redosled poslanika o tim rezultatima Narodne banke, da ne bih zaista koji je tačka dnevnog reda bila na odboru, predlog da za viceguvernera bude Ana Ivković, da ne bi ostao negde zapostavljen. Mislim da je dobro *da ovakav predlog usvojimo zato što imamo šta da kažemo o ljudima koji su zaista u timu guvernera i koji koji pokazuje da bez ovakvih ljudi jednostavno institucije ne mogu da funkcionišu. Ana Ivković je 1974. godište, završila je Ekonomski fakultet u Beogradu, doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, do 2001. godine je radila u Beogradskoj banci a.d. u Sektoru istraživanja i razvoja, a gotovo većinu svog radnog veka je provela u NBS od 2002. godine i očito je korak po korak, stepenicu po stepenicu prelazila u svom karijernom napredovanju do viceguvernera i samim tim je pokazala u stvari zaista da je kvalifikovana da ovakvu funkciju može da obavlja ne samo jedan mandat nego i dva mandata.To

pogotovu što je objavila samostalne radove, mislim da je to interesantna tema, jer mi na Odboru često govorimo o tome, a to je dolarizacija, mogućnosti dedolarizacije finansijskog sistema, zatim prilivi stranog kapitala, da li su to podsticaji ili izazovi uopšte za privredni razvoj, ako i tržište novca u Srbiji, prošlost, sadašnjost i budućnosti.Mislim da time pokazujemo da imamo osobu koja je kompletno zaokružila znanje u ovoj oblasti i da je zaista adekvatna podrška i guverneru i instituciji, kao što je NBS i mislim da treba da podržimo ovaj predlog gospođe guvernera, guvernera, jer samim tim mi pokazujemo da ćemo imati sve bolje i bolje rezultate sledećih godina i to što su projekcije Narodne banke šta će raditi u budućnosti za nas predstavlja jednu sigurnost kada govorimo o ekonomiji, da građani Srbije mogu mirno da spavaju bez obzira na izazove koji nas jednostavno svaki dan sustižu. najznačajnija, u stvari poruka i ovog predloga i sednica koje mi imamo kada je u pitanju Odbor za finansije, budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.U danu za glasanje Odbor poziva da se svi poslanici izjasne i podrže ovaj predlog. Hvala. Zahvaljujem, Odboru za finansije.Prelazimo na predstavnike i predsednike poslaničkih grupa.Najpre, ispred poslaničke grupe Stranka pravde i pomirenja, Ujedinjena seljačka stranka, potpredsednik Muamer Zukorlić. Poštovani potpredsedniče Narodne skupštine predsedavajući, uvažena guvernerko Narodne banke sa saradnikom, uvaženi drugi potpredsedniče Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, izbor viceguvernera je veoma važna obaveza koja je danas ovde pred nama.Ova obaveza ima svoju formalnu i svoju svakako suštinsku stranu. Uvidom u biografiju jasno se vidi da kandidat, odnosno kandidatkinja ispunjava sve uslove da bi za izbor na ovako važnu važnu poziciju i po odgovornosti i po časti.Inače, u svakom društvu, odnosno državi, kada uspemo ili ako uspemo da uspostavimo ravnotežu između odgovornosti, osećaja odgovornosti i osećaja časti, odnosno počasti za određenu funkciju to će značiti da imamo prave ljude, prave kadrove na pravom mestu. Mnogo je lakše podleći osećaju da je čast i privilegija biti na određenoj poziciji, kao što je i ova danas kojom se bavimo, nego li održati punu svest o odgovornosti.Međutim, raduje me ovo što sam sada čuo od uvažene guvernerke i svakako ono što inače pratimo kada su u pitanju makroekonomski pokazatelji koji jasno ukazuju na činjenicu da imamo veoma važnu stabilizaciju proteklih godina i sada možemo kazati već stabilnost, ne samo dobar proces stabilizacije i na polju makroekonomskih, odnosno ekonomskih i na polju fiskalnih i na polju monetarnih pokazatelja.Dakle, podatak da smo proteklih godina uspeli da uvećamo devizne rezerve, kako one u bruto varijanti tako one i u neto varijanti za više od 30% koliko sam pratio je zaista fascinantan i za svaku je čestitku, podršku i pohvalu. Posebno podatak da su proteklih godina uvećane zlatne rezerve za, koliko sam usput izračunao, preko 125%.

osam, ja to više na okruglo kada su krupne cifre, mada u zlatu uvek treba i sa zarezom, jer je jako vredno.Dakle, uvećanje za 21 tonu je zaista fascinantno. zlato ima svoje blještavilo i ne bi trebalo da nas udari u oči blještavilo zlata i brzo ćemo prevazići sami osećaj ugodnosti i užitka i zadovoljstva zbog ovih pokazatelja i cifara, ali ono što je važnije od same te reflekcije, jeste zapravo značaj ovih podataka. Šta to zapravo znači? Šta je pojednostavljeno gledano Narodna banka? To je blagajna države.Voditi Narodnu banku države znači voditi blagajnu države. Imati dobro vođenje blagajne države, znači imati sigurnost da se ne može propasti ni ekonomski, ni fiskalno, ni monetarno. Dakle, to je ono što je zapravo slika koju može da razume svaki građanin.Ja sam osnove ekonomije učio u svojoj porodici i tada sam se upoznao sa tri principa ekonomije koje u ranoj mladosti nisam toliko cenio koliko ih sada cenim. cenim. To su tri osnovna postulata na kome je svako dobro dobro domaćinstvo funkcionisalo. Znate, u mom selu, a pretpostavljam i u svakom drugom ili svakoj mahali vi ste jedinu gradaciju među domaćinstvima i porodicama imali, koja je legalna i legitimna, a to je da postoji domaćinska i nedomaćinska kuća. Treća kategorija nije postojala.Šta je bila razlika između domaćinske i nedomaćinske kuće? Dakle, domaćinska kuća je poštovala ta tri principa domaćinske ekonomije, a to je da svi ukućani rade maksimalni, da troše koliko je nužno i da niko ne krade. Dakle, kuća koja je imala ove tri osobenosti je bila domaćinska kuća. Nedomaćinske kuće su bile po mnogo čemu iste kao i domaćinske, ali samo nisu imale ova tri svojstva ili neko od ova tri svojstva. Dakle, kuća u kojoj ukućani rade maksimalno, ne lenčare, troše koliko je neophodno i ne kradu, ta kuća ne može da propadne.Država je jedna velika kuća, jedna velika porodica koja je organizovana po skoro istim principima. Istina, digresije radi, kasnije sam se edukovao koliko sam mogao iako mi nije primarno polje edukacije ekonomija, ali zbog raznih poslova i uloga koje samo radio bavio sam se ekonomijom i teorijski očekujući da ću nešto, bog zna novo saznati. Odmah da vam kažem, nemoj da mi se ljute ekonomisti, nisam suštinski nešto previše saznao. Često sam došao u problem, određene konfuzije gde ne mogu da razlikujem baš u ekonomiji kao, neću reći kao nauci, već kao naučnoj disciplini, da ne mogu da razlikujem šta je stvarno trebalo da piše u tim teorijama, a šta su teoretičari ekonomije ili ekonomisti namerno ubacili da bi iskomplikovali teoriju da bi je samo oni razumeli, a da mi ostali to dovoljno ne razumemo kako bismo bili ovisni o njima.U tim dilemama se i dan danas nalazim, ali to je tema za neki simpozijum ili neku drugu raspravu, a ne baš za ovu priliku. nisu oni jedini, pravnici su u tome još bolji odmah da vam kažem, ali je i to tema za neku drugu priču, jer onaj ko nešto iskomplikuje samo on zna da se snađe u tom kompleksu, odnosno u tom komplikovanom materijalu.Tako da, što sam više čitao o ekonomiji i u ekonomiji, više sam vrednovao ova tri principa koja sam još kao dete kada su me roditelji budili u pola šest ujutru da obavim neke poslove za njih kao najstarije dete, jer morate obaviti neke poslove, pomoći roditeljima pre nego što pođete u školu koja je udaljena pet kilometara i gde nastava počinje u pola osam.Dakle, tu ekonomiju, odnosno te principe ekonomije sam tada savladao i nikada me do sada nisu izdali. Zato i država kao jedna velika porodica koja jedino se razlikuje upravo po toj spratnosti, kompleksnosti, po slojevitosti svojih ukućana i naravno po tome i po samom teretu da zapravo izvrši svoj državnički, odnosno svoj domaćinski odnos, jer je upravo uloga domaćinstva, uloga kuće jeste da zaštiti svoje ukućane.Zašto pojam kuća? kuća? Ne samo u osnovnom značenju već i u nekom umetničkom, književničkom značenju, ima mnogo dublji smisao od samog objekta u kome se živi, u kome se stanuje. Ne znam da li u ostalim delovima Srbije, ali kod nas kolokvijalno u nekoj neposrednoj komunikaciji, čak je postojao izraz kad bi majka izgovorila detetu ili sestra bratu – kućo moja. Dakle, u oduševljenju izraza, ljubavi, odnosa koji je mnogo više od neke jednostavne emocije koji kroz emociju odražava sigurnost da imate nekoga koga volite, ko vas štiti. To je kuća, to je zapravo uloga i same države.Zašto je osećaj u kući ili - svuda pođi kući dođi? Zašto ne može ni jedan drugi prostor da vam da osećaj kuće? Osećaj Osećaj koga možete da imate samo u svojoj kući, odnosno u svome domu? Zato što upravo pored onog elementarnog što vam daje prostor u kome stanujete, kuća je ta koja vam daje zapravo osećaj spleta emocije, sigurnosti, a posebno za one građane koji nisu nosioci odgovornosti u toj kući, jer nosioci odgovornosti uvek oni koji su najjači i oni koji imaju kapaciteta da zaštite sebe, ali i da zaštite ostale, one koji su manje moćni da zaštite sebe. U kući su to deca, odnosno kako se to kaže nejač, a u državi su to obični zapravo građani. Prema tome, to su one dimenzije koje su od posebne važnosti koje bi trebalo malo češće razmotriti sa pozicija odgovornosti države.Naravno, da po istoj osnovi

primećujem u Srbiji mnogi izbegavaju da koriste pojam dom jer su ga nekako predali Hrvatima i ako je pojam dom, da vas obavestim, jednako srpska reč kao i hrvatska kao i bosanska i zato je po meni pogrešno u jeziku zato što neko češće upotrebljava neku reč, mi onako sada neobavešteni, neuki o tome šta je koren te reči, odnosno da li je ona naša ili nije naša, mi jednostavno zato što je taj neko o kome mi mislimo ovako ili onako, upotrebljava i mi odmah prestanemo da je upotrebljavamo. To je jako pogrešno sa jezičko kulturološkog aspekta, jer to znači osiromašenje svog jezika. To znači odricanje od svojih reči. Naravno, da i u jeziku srpskome i u bosanskome jednako su domaće reči i dom i domovina i otadžbina i slični pojmovi, zato ne treba ne treba siromašiti svoj jezik.Zašto je domovina domovinom? Naravno, otadžbina je u srpskom jeziku izraženija zbog možda kulturoloških patrijarhalnog pristupa, pa se vezuje dom za oca, a ne vezuje se za majku. To je opet jedna druga kulturološka dimenzija koja je potpuno legitimna i potpuno u redu i svi ovi pojmovi su potpuno u redu i pojam otadžbina zapravo ukazuje na to da je otac odgovoran, što je potpuno u redu, čak i za mene kao muslimana sa pozicije islamskog, etničkog i duhovnog gledišta, je taj pojam bliži iz razloga, smisleniji u ovoj dimenziji, zato što je u islamskom učenju otac odgovoran za porodicu. On je taj koji je odgovoran u pogledu stožernosti, u pogledu zaštite i u pogledu svih onih grubih i važnih obaveza kao što je opskrba i kao što je bezbednost. Majka je ta koja daje duh porodici, koja daje duh kući, koja daje duh koja je odgovorna za one etičke i estetske nijanse odgoja i formiranja porodice, odnosno formiranje dece.Prema tome, osećati državu, država koja uspe da pored toga što je država, a evo i ako smo već ko etimologije, država u našem jeziku, eto tako dobila taj naziv nismo o tome glasali zašto se država zove državom, ali smo to bez glasanja prihvatili, jer jezik ima svoju zakonitost u nastanku i razvoju, ali definitivno je zato što nešto država drži. E, sad ona to može da drži na razne načine. Ona drži i granice, drži i stranu građanima, drži do odgovornosti, drži do do raznih zaduženja i dužnosti, ali država kao što vidite nema ovu toplinu reči koju ima otadžbina u maloj krućoj varijanti, ali zaista bliskoj i čvrstoj ili kao što ima domovina u još toplijoj varjanti.Zato je potrebno državi da dobije dušu, a to je zapravo onaj nevidljivi aspekt odgovornosti. Imamo te formalne parametre koji drže do svih odgovornosti koje država ima, odnosno nosioci tih odgovornosti u državi, ali je jako važno da država ima dušu, kao što porodica ima dušu. Ko ima pravo da bude nosilac odgovornosti domaćinstva? Pa, onaj koji ima kapaciteta da brine o drugima, a ne samo o sebi.Dakle, to je smisao nosioca odgovornosti u domaćinstvu. E, upravo tom analogijom imamo i odgovornosti u samoj državi. Zato je izbor na čelu Narodne banke upravo nešto što po meni, nosi ove refleksije. Kako ja sada mogu da znam kakav je kandidat koji se predlaže suštinski, osim formalno. Pa, ne mogu da znam i odmah da vam kažem, neću da istražujem, ja sam čovek koji zna da veruje, koji zna da ima poverenja. Za mene je poverenje pravilo, a ne poverenje izuzetak. Uvek verujem, dok se ne dokaže suprotno. Dokle god neko ne izneveri, ja ću da mu verujem. To je nešto što se podrazumeva, jer mi ukoliko smo poverili nekome da bude guverner Narodne banke i ko već nekoliko godina obavlja to uspešno, ne sad po nekoj oceni koja može biti politička, prijateljska ili ne znam kakva, nego po parametrima koji su neumitni i koje smo čuli i koje sam ponovio između ostalog. Ukoliko imamo poverenje da takvu instituciju nekome damo i taj neko ne izneveri to poverenje posle toliko godina, da kažem, proverena na samom terenu izvršenja tog poverenja, odnosno te odgovornosti, onda je sasvim logično da ćemo mu i verovati u predlogu kandidata, u pogledu onih suštinskih nevidljivih stvari, etičkih, ljudskih, koje podrazumevaju poverenje.Koji su osnovni parametri koje treba imati kada biramo ljude i dajemo im određene odgovornosti? To su dakle tri osnovna parametra koja su nezaobilazna ukoliko zaista želimo da kadar bude kadar. Evo, još malo etimologije, ne znam da li ste se pitali, odakle reč – kadar. Dakle, to je arapska reč da znate u osnovi, od kadar, moćan, moćan, od glagola – kadire na arapskom jeziku koji znači moći nešto. Zato je kadar onaj koji je kadar, ko može, a ne kadar je onaj koji je nesposoban. Dakle, kadrovanje znači dovođenje sposobnih ljudi na poželjne, odnosno potrebne pozicije.Tri osnovna su uslova koja se trebaju uvek pratiti, odnosno imati u vidu. vidu. Prvi je etički, to znači lojalnost. Dakle, potrebno je da kadar bude lojalan. Naravno, kod nas je malo ta reč lojalnost potrošena u raznim političkim upotrebama, inače je ona divna reč, reč, jer se odmah misli lojalan partiji, pa lojalan političaru. Ne, lojalnost cilju, pre svega. Međutim, onaj ko bude lojalan cilju, onaj ko bude lojalan onome zašto je zadužen, lako će on biti lojalan i partiji i svim drugima. Zašto? Zato što se on dovodi tu da to uradi dobro i on ako to bude uradio dobro, on će osvetlati obraz svima i on će lako biti lojalan svima.Prema tome, prvi uslov je lojalnost, to je etički kvalitet, odnosno odanost odanost i sposobnost etička da nosite ono za šta ste zaduženi. Drugi uslov je sposobnost koja podrazumeva stručnost, to je znači drugi uslov. drugi uslov. Treći uslov je posvećenost. Znači, trud koji se mora uložiti. Moram ove prste sa ove strane da pokazujem, da me ne uslikaju ovi moji, jer ako krenem sa ove strane, moram onda moram onda objašnjavati zašto sam podigao ova tri prsta.Dakle, to su tri ključna aspekta koja svaka organizacija, svaki domaćin, svaki nosioc odgovornosti, koliko ih bude poštovao nikada neće pogrešiti. Dakle, ukoliko neko jeste odan, odnosno lojalan, ukoliko jeste stručan, odnosno sposoban, ukoliko jeste posvećen, predan, ulaže trud, dakle, taj je kadar i on može da bude kadar i takvog treba birati, takvog treba imenovati i za takvog treba glasati i takvo domaćinstvo, takva država, takva organizacija, takva Narodna banka, koja god institucija sa takvim principima će uvek sigurno biti uspešna i dobra. Hvala vam. Zahvaljujem, uvaženom potpredsedniku na nadahnutom izlaganju koji očigledno poznaje i reč „kadar“ koji kaže u našem narodu da je „kadar stići i uteći“. Tako da vam zahvaljujem na podsećanju šta sve znači

pošto verujem da ljudi koji zbog posla mogu da prate rad Narodne skupštine danas, zbog teme koja je na dnevnom redu, izbor Ane Ivković za viceguvernera, znajući me, da pred njima nemam nikakvu tajnu i znajući da se vi i ja ne poznajemo, verovatno se sad pitaju, kako je to moguće da je gospodin Zukorlić govorio o stručnosti, odanosti, posvećenosti i lojalnosti na način kako ja govorim svom timu kad razgovaramo sa mladim ljudima i kada na našim izvršnim odborima donosimo odluke.Verovatno se pitaju kako je moguće da neko sa kim imam geografsku možda blizinu, jer sam ja iz Vučitrna, grada koji je blizu Novom Pazaru, pa, mnogo komšija gde su se slične vrednosti delile, gde je kuća bila osnovna i ono što u kući poneseš to čitavog života nosiš i ta podrška koju u kući dobiješ i principi koje stekneš vode te čitavog života, možda nam je to slično i mene raduje podsećanje i izlaženje iz brojki i postavljanje jednog filozofskog okvira za ono što svi radimo, a kroz etimologiju svake od reči.Znači, zahvaljujem vam se na izlaganju koje govori o negde zaboravljenim ili nedovoljno zvučnim vrednostima, zato što se neke druge vrednosti promovišu, a ja ih ovde s ponosom ističem ponovo.Da lojalnost svojoj državi pokazujete na način ako radite posao tako kako treba, kao za svoju kuću, lojalnost svojim građanima pokazujete posvećenošću, radom i rezultatima i nikada izbor svojih saradnika, nisam činila po tome da li je neko žensko ili muško, koliko ima godina, po kvotama, po, možda sam malo staromodna, za mene je najvažnije da je čovek, ako mogu reći insan, u pravom smislu čovek, nezavisno od pola i da je stručan i da želi da radi za ljude i sa ljudima.I kad meni poneko kaže, ali ti imaš tim. To je kao kad mi neko kaže, ti imaš kuću. Pa da, što ti ne napraviš kuću. Ta kuća o kojoj ste vi govorili na način kako ste govorili, jer kuća nisu ni krov ni dimnjak, kuća su ljudi, porodica na koju se oslanjamo i zato ja svoj politički begraund, svoju stranku smatram svojom porodicom, čitavu državu smatram nečim što mi je povereno i što sam u prvom govoru rekla, primam na revers, i dužna sam da vratim uvećano, sad podaci već o tome govore, koliko je uvećano i ne moraju da veruju oni što kažu, koji vas vole, ne vole, nikad vas voleti neće, šta god za njih da učinite, a oni koji veruju na rezultate,

treba baciti ili ako ne možete da je popijete da zalijete cveće koje se nalazi u hodniku.Bez te filozofije, zajedništva, želje da trajemo dugo i zajedno, ne može da se postigne nikakav uspeh. Moji su saradnici porodični ljudi, Ana ima dvoje dece, najbolji đaci, stiže pored posla i to da uradi i ne zamerite mi na malo privatnosti.Ana je u međuvremenu postala udovica, i verovali vi ili ne, jedan jedini dan odsustva, jedan jedini sat odsustva, sem dok je trajala sahrana, nije bila pored telefona. Iz bolnice se odgovara na mejlove, dogovara, odgovara, zakazuju sastanci, primaju instrukcije. I ne samo Ana.Ja imam još dvoje viceguvernera, Željka Jovića, takođe oca dvoje dece, Draganu Stanić, na žalost, ona ima samo jednu devojčicu, ali to su ljudi koji žive za Narodnu banku. Ne zamerite na ovome.Moj Dejan koji je ovde sa mnom, vodi Direkciju za zakonodavno pravne poslove, i svakog dana putuje iz Smedereva, takođe porodičan čovek, ima sreće da ima dece, a time i širi pogled i osećaj. Ako bih ja sada vama rekla da ja znam imena dece svih svojih saradnika,

i sanjam ono što mi se dnevno dešava i pravim planove, imam sreću da sam ja udovica, da su moja deca, troje dece, velika i skromna, žive svoj život, i potpuno razumeju moju posvećenost mom poslu, započeti desetu godinu u kući koja je bila razrovana, u kojoj su bili odeljci šta ko radi i za koga, za sebe radi, ali svako ima neke svoje nahije, pa tamo zarađivao, a danas biti tim, gde se nijedan sastanak sa Međunarodnom organizacijom, ne održava sa jednim sektorom, nego pripremni sastanci, dok ne usaglasimo stav i ne dogovorimo se šta je stav majke majke Srbije, otadžbine Srbije i ono što treba da bude odbranjivo, za 20, 30 godina zauvek. Sija zlato, ali ga imamo u trezoru Narodne banke Srbije, i ne samo što ima lep sjaj, njegovo držanje u trezorima Narodne banke Srbije najmanje košta, a danas novac troši, ima negativne kamate, pa nas najmanje košta da deo deviznih rezervi imamo u zlatu, jer zlato ni hleba ne traži ni vode ne pije. U našoj je zgradi.Ne zaslepljuju me ni rezultati, ja sam žena koja zna, ako ste do juče spremali 30 godina ručak, od slave se ne živi i sutradan morate da spremite isto tako dobar ručak i da kao žena, majka, uradite, sve što treba. Taj princip porodičnog odnosa, ali nisam ja baš nežna, ja sam vrlo stroga majka i toga se ne stidim, jer pravilima izvodite decu na pravi put i upućujete ih kad pogreše.Zaista sam ponosna što vodim kuću koja ima ugled, ali i podršku koju moram da ponovim. Od trenutka kada je gospodin Aleksandar Vučić postao i predsednik Vlade, postavljanja osnova onog što se zovu da dve ruke rade zajedno, monetarna i fiskalna politika, jer je država jedno telo, i da te dve ruke se čvrsto drže i rade zajedno, to govori o rezultatima koje namerno neću da iznesem ja, jer sam ih, operativne podatke o stranim direktnim investicijama saopštila sam i predsedniku Republike i očekujem da ih on iznese. Ne što je stariji po funkciji, ne zato što ga lično poštujem, a mnogo ga poštujem, već zato što je to u velikoj, najvećoj meri rezultat njegove posvećenosti i rada za dovođenje investitora u Srbiju. Neću da iznesem podatak, ali je impresivan. Tako se radi u kući gde su čeljad vaspitana i gde se međusobno poštujemo.Zahvaljujem vam se još jednom na inspirativnom govoru. Izvinjavam se što vam oduzimam vreme. Nadam se, da mi niko neće dati ovako inspiracije da se javim za reč i da trošim vaše vreme. Pošto ja iz te kuće NBS ne izlazim nigde, baš nigde, moj izlazak u ovu, zaista za mene svetu kuću, gde sam stvorila ime u onoj staroj zgradi dole, pa u ovoj ovde, su dani kojih se najradije sećam. Vas poslanike mogu da pozdravim rečima da se ovde na odbrani svakog amandmana i svakog zakona prepoznajete među građanima.Mene i danas oslovljavaju, kada me vide na ulici kao poslanika. Ja ih retko ispravljam, retko ih ispravljam jer se rado sećam svog mesta u poslednjoj klupi, gde je najhladnije, jer tako radi ovde klima, gde sam ujutru prva ulazila i poslednja izlazila i nisam nikada izostajala, branila sam interese Srbije na način kako to radim i danas bez ikakve razlike.Zahvaljujem se i izvinjavam se potpredsedniče još jednom na oduzetom vremenu. Zahvaljujemo i mi vama na nadahnutom izlaganju i motivišućem izlaganju.Reč ima potpredsednik Narodne skupštine Muamer Zukorlić. Pravo Hvala vam na ovim opaskama. Reći ću vam još jednu stvar na ovoj liniji onoga što sam govorio i onoga što ste vi kazali.Dakle, kazali.Dakle, evo ja sam već pet godina u klupama ovog parlamenta. Svi znaju gde sam bio, odakle sam došao, sa kojih pozicija. Jedan jedini motiv me drži, i dok me on bude držao ja ću biti ovde ili negde slično. dokle god budem verovao, a i dalje verujem da u ovoj Skupštini, kao i u celokupnom sistem države postoje ljudi sa kojima mogu deliti vrednosna gledanja i vrednosna promišljanja, ovaj posao, a verujem i mojih kolega, ima smisla. To je meni jedino što me drži nakon svega što sam radio, odmah da vam kažem, ni malo mene nije lako ovde svezati da sedim.Verujem u to, verujem da za ovu zemlju, za ovaj narod, za sve građane ove zemlje, jedina budućnost, jedini smisao i jedino što nam može dugoročno doneti i više svetla i više mira, više stabilnosti i više blagostanja, jeste okupljanje oko stvarnih ljudskih, suštinskih, pravih, etičkih, duhovnih i uopšte rečeno ljudskih vrednosti. Dakle, to mi jedino ima smisla. sve ovo što se radi u sistemu države, dok imamo taj naboj, zato mi je drago što sam ovakav komentar čuo koji je obuhvatio ne samo profesionalni, već i ljudski, porodični, personalni pristup, to je meni jedini smisao. Ja pozivam da nas bude što više, da pokažemo da imamo snage. Neka imamo različitosti i etničke i konfesionalne i partijske, ali da imamo okupljenost oko onoga što je pravo ljudsko, jer zasigurno se na takvim temeljima, ono što se gradi ne može biti pogrešno. Hvala. **Radovan Tvrdišić** Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Sanja Jefić Branković. Izvolite. Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvažena guvernerko sa saradnikom.Mi danas na dnevnom redu sednice, osim sporazuma o kojima smo juče razgovarali imamo i predloge nekoliko odluka. Između ostalog odluka o izboru viceguvernera NBS, kao i odlukama o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova skupštinskih odbora.Prilikom razmatranja vašeg predloga o izboru viceguvernera NBS, u ovom slučaju gospođe Ivković, osim rezultata rada same NBS, o kojoj ću nešto kasnije govoriti, jedino što smo mi pred sobom imali jeste njena biografija, radno iskustvo i rezultati rada koji mogu ukazivati na to kakav je rad u NBS, zahvaljujući doprinosu koji koji ona njemu daje.Želim da verujem u to da vi kao neko ko se nalazi na čelu NBS, s punim pravom možete birati svoje saradnike, jer ste do sada i stigli da upoznate i njihov karakter, na kraju krajeva, složićete sa mnom da nije nebitan i kompetencije i rad i iskustvo. Zaista želim da verujem u to da da vaš izbor na osnovu radne biografije koju ovde imamo na kraju zaista i jeste opravdan.Koliko vidimo iz materijala koji nam je dostavljen, gospođa Ivković je najveći deo svoje karijere provela u NBS i obavljala je veoma važne i odgovorne zadatke. Takođe nije zanemarljiv ni njen naučni publicistički rad. Sa aspekta biografije i radnog iskustva, mi možemo zaključiti da ona jeste dobar kandidat za viceguvernera i verujemo u vaš izbor u tom smislu.Kada je reč o samom radu NBS, moram da istaknem činjenicu da je poslednjih nekoliko godina dinar izuzetno stabilan, odnosno to znači da se devizni kurs domaće valute nije mnogo pomerao. U tom smislu on je iznosio 117, 118 dinara za evro, i mislim da je upravo ta relativna stabilnost deviznog kursa ključ uspeha za ostvarenje ovakvih rezultata u domaćoj ekonomiji proteklih nekoliko sedam ili osam godina, ne mogu da budem potpuno precizna.Iako se često u javnosti, složićete se sa mnom, mogu čuti oprečna mišljenja u pogledu srpske valute u smislu da bi ona možda trebalo da oslabi kako bi se pospešio izvoz i zaista, mogli smo da čujemo debatu i brojne dileme od strane pojedinih analitičara, pogotovo sada u uslovima krize koja je izazvana pandemijom, ipak se većina analitičara ekonomista i privrednika, ali i bankara slaže sa vama, odnosno sa politikom u kojoj kurs dinara treba održati stabilnim, odnosno u koji ne treba vršiti devalvaciju.Struktura naše države, naše ekonomije i finansijskih tržišta razlikuje se od strukture finansijskih tržišta i velikih ekonomija drugih i većina klasičnih ekonomskih teorija na osnovu kojih se i iznose određeni zaključci donose se na osnovu primera velikih i ekonomija koja su strukturno drugačije u odnosu na našu i to je upravo slučaj i kada govorimo o vezi između deviznog kursa i izvozno uvoznih kretanja, odnosno aktivnosti. Međutim, u praksi se pokazalo da su napori Centralne banke usmereni na očuvanje finansijske stabilnosti i bankarskog sistema, pa uključujući i politiku deviznog kursa dali zaista dobre rezultate.Jedan profesor ekonomije pokušao je da ovaj fenomen objasni na jedan slikovit način, ja ću ga citirati, kaže – „Devalvacija dinara u Srbiji je kao čarapa, ako se malo ošteti svakako će se pocepati.“ Mislim da je upravo ovakav stav NBS i politika koja u tom kontekstu vodi jeste odgovor na ovo pitanje.Još jedan pokazatelj uspešno usmeravane monetarne politike od strane NBS je taj što su u prethodnim godinama stvorene značajne rezerve. One nam obezbeđuju da upravo sada u vreme krize koja je prouzrokovana virusom Kovid-19 ekonomija suštinski ostane stabilna. Eto, tako smo, recimo, aktuelnu svetsku krizu koja je izazvana Koronom dočekali spremni, sa visokim nivoom deviznih rezervi koje danas iznose preko 11 milijardi evra, to zaista jeste impozantna cifra.Što se inflacije tiče ona beleži blagi rast, ali još uvek se kreće u granicama planiranog i uzroci inflacije po mom skromnom mišljenju jesu kratkoročni i prolazni i prosto nagli porast potražnje na tržištu kojoj ponuda u uslovima zastoja koji je izazvan pandemijom nije mogla da odgovori u tako kratkom roku i ona je dovela do privremenog povećanja cena određenih proizvoda, ali i kao takva inflacija u Srbiji je i dalje niža nego u većini zemalja regiona, a koje imaju isti režim monetarne politike kao i mi.U Srbiji je, kao što znamo, inflacija pod kontrolom duže od sedam godina, velikim delom zahvaljujući merama koje je preduzela NBS, sa ciljem očuvanja stabilnosti fiskalnog i bankarskog sistema, ali i podrške privredi, koja u tom trenutku nije izostala.Država je do sada donela tri paketa pomoći i sve te mere bile su pravovremeno donete, ali i odmerene, što potvrđuje i činjenicu da usled jakih negativnih efekata koje je na našu privredu mogla da ostavi pandemija, naša ekonomija je uspela da ostvari rezultate koje danas ima.Osim toga, evropska Centralna banka i Evropska komisija ocenile su da je naš bankarski sistem dobar. Posebno su pozdravljeni rezultati koji se odnose na plan smanjenja učešća problematičnih kredita.Iz svega napred navedenog prosto ne postoji argument koji bi doveo u sumnju nastavak realizacije svih onih mera i planova predviđenih od strane NBS a za očuvanje a za očuvanje stabilne monetarne politike, pa će u tom smislu Socijaldemokratska partija Srbije u danu za glasanje podržati vaš predlog.Što se tiče ostatka dnevnog reda, danas je na dnevnom redu i pitanje koje je više formalne prirode i odnosi se na zamenu člana Odbora. Nekako je praksa da se konsenzusom stranke dogovaraju, odnosno predlažu kandidate za odbore, verujući u to da biraju iz svojih redova one koji će ih najbolje predstavljati u tim istim odborima, u skladu sa kvalifikacijama koje imaju.Međutim, mi smo svedoci da se u javnosti u poslednje vreme stvara veoma loša slika o samom radu parlamenta. Sa jedne strane, razlog za to jeste činjenica da se rad plenuma direktno prenosi na televiziji i zbog toga što je naš rad nekako ovde uvek izložen svojevrsnom sudu javnosti. U prirodi je čoveka da pažnju javnosti privlače negativni i neuobičajeni događaji i to su često neki incidenti u parlamentu koji stavljaju u senku sav onaj rad koji se ovde u Skupštini ostvaruje, računajući i rad poslanika u odborima, koji je često veoma nevidljiv.Upravo iz tog razloga, stiče se utisak da javnost možda i nije potpuno upoznata sa svim onim funkcijama koje narodni poslanici obavljaju, odnosno sa njihovim radom i zato je važno da o tome razgovaramo na ovaj način, pa i kroz analizu članova odbora, ako ništa drugo, kako bi se shvatilo, možda će neko istraživati pa će videti zašto je taj drugi predloženi kandidat bolji u odnosu na onog koji sada u njemu sedi.Kao i svaka parlamentarna demokratija, tako i naša, Srbija se suočava sa brojnim izazovima u funkcionisanju demokratskih institucija i parlament kao centralna demokratska i predstavnička institucija zauzima posebno mesto, pa samim tim i njegove članove moramo birati pažljivo.Još od donošenja Ustava 2006. godine, a zatim i prvog Zakona o Narodnoj skupštini iz 2010. godine, pa na kraju i realizacijom finansijske samostalnosti Skupštine u odnosu na izvršnu vlast, stvoreni su svi preduslovi za normalno funkcionisanje i unapređenje rada samog parlamenta kao zakonodavnog tela, a pre svega kroz jačanje kapaciteta njegovih odbora, u kojima se najvećim delom i odvija sam skupštinski odbora i uopšte radnih tela Narodne skupštine jeste, između ostalog, i predmet analize godišnjeg izveštaja o napretku Srbije, uz istovremeno postojanje Rezolucije iz 2013. godine o ulozi Narodne skupštine u pregovorima o o pristupanju Republike Srbije EU.Sve ovo obavezuje nas kao narodne poslanike da na jedan transparentan način razgovaramo o radu i sastavu svih odbora koje Narodna skupština ima, jer je parlament nesporno i ključna, ali i neposredno birana i reprezentativna politička institucija, najbliža onom što bi se prosto pravničkim jezikom moglo reći - "voks Narodne skupštine predstavljaju važnu kariku u sprovođenju parlamentarne kontrole i često se smatraju mestom gde se zaista odvija pravi rad parlamenta, ali i kontrola kroz parlamentarne odbore nije zanemarljiva.Upravo zbog svega napred navedenog, Socijaldemokratska partija Srbije će u danu za glasanje podržati i vaš predlog za saradnika sa kojim želite da nastavite rad i sprovođenje mera NBS, ali i predloge za zamenu članova skupštinskih odbora, verujući u to da su dobro izabrali svoje saradnike. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeći je narodni poslanik Nenad Filipović. Izvolite. **Nenad Uvaženi predsedavajući, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, uvažena guvernerko sa saradnikom, s obzirom da Skupština obavlja zajednički načelni pretres o kadrovskim rešenjima,

Ivković.Naravno da će poslanička grupa JS kada se radi o izmenama i izboru novih članova tj. zamenika članova u skupštinskim odborima, ovaj izbor apsolutno podržati, jer je to jedna vrsta političkog dogovora postignutog među političkim strankama još prilikom formiranja ovog skupštinskog saziva, te mi ne bismo ni komentarisali kadrovska rešenja stranaka, jer je to i njihovo pravo, pa ćemo u danu za glasanje ove izmene podržati.Kako danas govorimo o izboru viceguvernera NBS, napomenuo bih da su na dnevnom redu Skupštine Republike Srbije u ovom sazivu tačke koje su bile posvećene raznim agencijama i institucijama koje su u svom radu nezavisne i samostalne.

Tako da bih na ovaj način istakao važnost i Narodne skupštine i narodnih poslanika.Jedna takva institucija je NBS, koja je samostalna koja je samostalna i nezavisna u obavljanju funkcija utvrđenih Zakonom o NBS, a za svoj rad je odgovorna upravo Narodnoj skupštini Republike Srbije, te danas mi odlučujemo o izboru viceguvernera.Naravno, kada se biraju kadrovska rešenja, potrebno je uvek obratiti pažnju na dve stvari, a to su stručnost kandidata i ispunjenje potrebnih uslova.Više puta smo ovde u ovoj Skupštini čuli od izvestioca raznih nezavisnih agencija da je veliki problem naći dobar, tj. stručan kadar, ali još veći problem je taj kadar i zadržati. Skoro svako od tih kadrova se opredeljuje da svoje znanje i iskustvo uloži tamo gde će ono i biti dobro plaćeno, tako da mnogi od kadrova koji su svoju karijeru gradili u raznim državnim institucijama, tu nadogradili svoje znanje i stekli novo i neophodno za dobro funkcionisanje tih institucija, često napuštaju te institucije, uglavnom nezadovoljni visinom svojih primanja.Kadar koji daje pozitivne rezultate, koji je jedan od oslonaca institucije u kojoj radi, treba da se zadrži i treba da bude plaćen, a o tome je ovde u ovom parlamentu često govorio i predsednik JS Dragan Marković Palma, napominjući da svako treba da bude plaćen prema rezultatima svog rada, za šta se mi u JS zalažemo.Kod ovog kandidata, tj. kandidatkinje, kada su u pitanju njene kvalifikacije, tj. stručnost i ispunjenje svih potrebnih uslova, to nije sporno u oba slučaja. Nama je ovde posao oko odlučivanja veoma olakšan, jer se kandidatkinja bira po drugi put na istu funkciju, dakle, ispunjava sve potrebne uslove, a što se tiče stručnosti i same biografije, vidimo da je kandidatkinja ne samo stručna, već i da ima velikog iskustva, koje je i nadogradila obavljajući funkciju viceguvernera u prethodnih nekoliko godina.Ali, kada imamo kandidata koga ponovo biramo na istu funkciju, pored navedenih kvalifikacija, postoji još jedna, po meni najbitnija, a to je kakvi su rezultati rada u tom prethodnom periodu kada je obavljao tu funkciju za koju je ponovo predložen, i da li su ti rezultati dovoljni i kakva je bila posvećenost radu kako bi ga kvalifikovali za novi mandat. Da bismo videli kakvi su to rezultati viceguvernera, zato moramo da pogledamo samu organizacionu strukturu NBS, gde vidimo gde vidimo da je jedan od organa NBS Izvršni odbor banke, koga čine guverner i viceguverneri.Neki od zadataka izvršnog odbora, za koji su pored guvernere odgovorni i viceguverneri, jesu i utvrđivanje monetarne devizne politike, aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, kao i utvrđivanje politike kursa dinara, kao i mnogi drugi zadaci. O realizaciji svih ovih zadataka, rezultatima Narodne banke Srbije okvirno je govorila izvestilac, tj. guvernerka Narodne banke Srbije, pa ću se ja osvrnuti na jedan manji deo.Kakav je rad Narodne banke Srbije svako od građana može realno da vidi na taj način ako pogleda kurs dinara, tj. evra. On je stabilan već godinama, a poslednje dve godine gotovo fiksni i iznosi oko 117,5 dinara. Činjenica je da je Narodna banka Srbije svojim proaktivnim delovanjem i odgovornim ponašanjem poslednjih devet godina uspešno održala i održava relativnu stabilnost deviznog kursa, a to je jedan od glavnih stubova monetarne, finansijske i makroekonomske stabilnosti zemlje. Nestabilan kurs, činjenica je takođe, daje pojačane rizike i povlači niz drugih negativnih ekonomskih efekata. Ceh bi najviše platili sami građani, a naročiti oni koji imaju kredite.S obzirom na ovu važnost samog kursa dinara, rasprave se vode i danas, a vodile su se i prethodnih godina. Kritika koju smo mogli da čujemo pre par godina je da je dinar precenjen i da će se njegova vrednost smanjiti odmah posle izbora. Izbori su bili 2020. godine, a kurs je ostao istu. Istu kritiku čujemo i danas.Da li je ovakav kurs dobar ili ne, najbolje mogu da kažu građani, naročito oni koji su doživeli i preživeli hiperinflaciju od početka do sredine devedesetih godina 20. veka kada je kurs nemačke marke divljao, životni standard nije ni postojao, sa platom se nije moglo gotovo ništa kupiti.Odgovore na pitanja ovakvog tipa i na razne kritične stavove možemo da dobijemo ako pogledamo mnoge novinske tekstove iz prethodnih godina u kojima smo mogli da pročitamo da su predviđanja da Narodna banka Srbije sa merama koje sprovodi neće dugo izdržati. Namerno kažem iz prethodnog perioda, dakle unazad pet i više godina, jer je ova Narodna banka sa Vladom Republike Srbije Narodna banka sa kontinuitetom. Mnogi su mogli pre par godina da kažu da pretpostavljaju, da nagađaju, da neki potezi Narodne banke Srbije nisu dobri, ali iz ove perspektive se vidi da oni daju pozitivne rezultate.Pored svega toga dolazi korona koja je postala sastavni deo našeg života početkom prošle, 2020. godine, koja je samo dolila ulje na vatru, pa su mnogi opet predviđali, nagađali i slično da će restriktivne mere koje sprovela Vlada Republike Srbije, kao neminovnost na odgovor na korona virus, biti te koje će destabilizovati naš finansijski sistem. Međutim, to se do danas nije desilo.Naravno, kada spominjem Vladu Republike Srbije, njen rad je u direktnoj vezi sa Narodnom bankom Srbije i obrnuto. Uspesi Vlade su evidentni, čak i u ovakvim uslovima kakve nameće pandemija ovaj kontinuitet Narodne banke Srbije treba održati. Tim koji daje dobre rezultate ne treba menjati. Zato će poslanička grupa JS u danu za glasanje podržati ovaj predlog za reizbor viceguvernera. Hvala.

guvernerko sa saradnikom, poštovane kolege, uvaženi građani Republike Srbije, danas, kao što su već kolege rekle, imamo jednu zaista važnu temu, to jeste reizbor viceguvernera Narodne banke Republike Srbije.Takođe, ja ću svoju diskusiju podeliti na dva segmenta. Jedan jeste upravo sama biografija kandidatkinje, a drugi je ono što je urađeno u prethodnom periodu, što takođe mislim da u najvećoj meri i kvalifikuje ovu kandidatkinju upravo za ovaj predlog, imajući posebno u vidu da pričamo i o periodu u kome ste vi, guvernerka, sve vreme na toj funkciji i zaista nemamo razloga da vam i ne verujemo na svemu onome što ste i malopre govorili upravo o samoj kandidatkinji.Osnovni cilj Narodne banke jeste upravo očuvanje cenovne i finansijske stabilnosti. Položaj, organizacija i funkcije Narodne banke uređeni su Ustavom iz 2006. godine, kao i Zakonom o Narodnoj banci. Ona je samostalna i nezavisna u obavljanju svoje funkcije, odgovara nama narodnim poslanicima, odnosno Narodnoj skupštini za svoj rad i guvernera i viceguvernere mi narodni poslanici ovde u Narodnoj skupštini biramo upravo na period od šest godina.Danas imamo, kao što sam rekao, ispred sebe biografiju gospođe Ane Ivković. Ono što smatram najvažnijim jeste da je ona kandidat koji zaista potiče upravo iz tog sistema, sistema Narodne banke. Preko 20 godina radi u Narodnoj banci, prošla je sve sektore u Narodnoj banci, da kažem, figurativno rečeno, sve korake u tom sistemu. Prethodne tri godine je, takođe, odgovorno obavljala svoju funkciju. Pored toga, ona je autor i više stručnih radova i rukovodilac na više projekata, što smatram izuzetno značajnim da se i u tom smeru takođe razvijala. Ono što je činjenica i logično je da ona zakonom ispunjava sve propisane uslove za tu funkciju.Iskoristio bih priliku da podsetim da je Narodne banke Srbije imala veoma važnu ulogu u doba pandemije. Vi ste, guvernerka, govorili upravo o toj sinhronizaciji, bez obzira što Narodna banka treba i mora da bude samostalna, ali ipak da je ona deo ove države i da je sinhronizovano donosila u tim kriznim u tim kriznim momentima sve odluke zajedno sa Vladom Republike Srbije, što je zaista za svaku pohvalu i ne vidim da bude drugačije.Odmah ste reagovali na širenje korona virusa u našoj zemlji i paralelno, kao što sam rekao, sa merama Vlade Srbije ste te mere sinhronizovali. Osnovni cilj ovih vanrednih mera bila je podrška domaćoj ekonomiji. Doneta je odluka o smanjenju svih osnovnih kamatnih stopa čime su omogućeni znatno povoljniji uslovi finansiranja domaće privrede i građana. Takođe, omogućeno je da domaći finansijski sektor dobije dodatnu dinarsku i finansijsku likvidnost kako bi moglo da se nastavi sa kreditiranjem domaće privrede i građana.Prvi zastoj u otplati obaveza obuhvatao je sve građane, poljoprivrednike, preduzetnike i privredna društva. Ovaj period trajao je 90 dana i za prvi moratorijum prijavilo se 94% kreditnih dužnika, za drugi 86%, a za treći znatno manje. Princip za sve tri moratorijuma je bio isti. Rate se tokom ovih perioda ne plaćaju, ali kamata se obračunava i ona se po isteku samog moratorijuma deli na preostali broj meseci. Dozvoljeno je i da se kamata plati u celosti po isteku pauze.Veoma pauze.Veoma je važna i mera kojom je olakšan pristup stambenim kreditima kupcima prvog stana. Za kupovinu prve stambene nepokretnosti banka može fizičkom licu odobriti stambeni kredit koji je obezbeđen hipotekom na nepokretnost pod uslovom da je obezbedila da iznos tog kredita nije veći od 90% te vrednosti nepokretnosti.Želim da pohvalim ovu preporuku Narodne banke iz razloga što u dobroj meri odnosi na mlade ljude, iz moje perspektive to je barem tako, i znam koliko je ona značajna i važna za mlade parove koji se odlučuju upravo na taj korak zajedničkog života i koliko je ovakvom jednom preporukom njima dat jedan motiv da krenu u jednu takvu životnu odluku koja donekle sa sobom nosi ono o čemu smo govorili ovde, a to jeste upravo proširenje porodice. Vi ste sada upravo govorili o značaju te porodice.Koristim da sa ovog mesta pozovem i ostale banke koje tu preporuku nisu uvažile da to urade, jer mislim da će time pokazati senzibilitet upravo za ono što su preferencije i potrebe našeg društva.Kako se zdravstvena situacija menjala i na jesen prošle godine, ponovo znatno pogoršala, Narodna banka Srbije je reagovala preventivno i obezbedila mogućnost korišćenja dodatne jeftine dinarske likvidnosti i na taj način pružila podsticaj domaćoj privredi i ekonomiji. Bankarski sektor ostao je stabilan tokom pandemije, očuvana je visoka likvidnost i dinamična kreditna aktivnost.U godini kada je ceo svet bio suočen sa pandemijom i krizom nezapamćenih razmera stopa nezaposlenost u Srbiji je bila 9%. Ono sa čime bih to uporedio jeste osam godina pre toga i iznosila je skoro 24%.Plate zdravstvenih radnika uvećane su od 1. januara ove godine za 5%, dok su plate ostalih zaposlenih u javnom sektoru uvećane najpre za 3,5%, a od 1. aprila za još 1,5%. Ove godine povećana je i minimalna cena rada za 6,6%, a od sledeće godine se planira takođe i novo povećanje.Ukoliko pogledamo zvaničnu statistiku Svetske banke za tekuću godinu videćemo

region.Međunarodni monetarni fond daje sličnu prognozu i projekcije za Srbiju i smatra da je to jedan ubedljivo najbolji rezultat kada pričamo o celoj Evropi. U proteklih sedam godina inflacija je u proseku iznosila 2%. U maju ove godine je bila 3,6%, a u naredna dva meseca se spustila na 3,3%. Ocene su da je inflacija izazvana privremenim faktorima i da će u narednim mesecima i godinama naša zemlja nastaviti da se kreće u granicama inflacionog cilja od 3% plus-minus 1,5%.Na osnovu svih ovih pokazatelja vidimo da su aktivnosti NBS u proteklom periodu bile usmerene na očuvanje monetarne stabilnosti, kreiranje povoljnog ekonomskog i poslovnog ambijenta, podršku privrednom rastu, koji je osnova za dalji rast životnog standarda naših građana.Ono što bih takođe želeo da istaknem, to je da je ove godine 137 godina od osnivanja NBS. Ona je ove godine postala član ugledne međunarodne grupe centralnih banaka i supervizora u okviru mreže za ozelenjavanje finansijskog sistema. Ova mreža trenutno je jedan od vodećih projekata finansijskih institucija koje su usmerene ka ozelenjavanju globalnog finansijskog sistema. Članice su i najveće centralne banke sveta, kao i međunarodne finansijske institucije, poput Evropske banke za obnovu i razvoj, Svetske banke, MMF, Evropske investicione banke. Širina članstva, možda najbolje govori podatak, da obuhvata 85% globalnog društvenog proizvoda.Cilj ove mreže u kojoj će i NBS biti direktan učesnik je rad na razvoju najnovijih rešenja ka ekološki prihvatljivom i održivom finansiranju. Ekonomije i zaštita životne sredine sve više su povezane i sve više se dopunjuju u savremenom svetu. Naravno, na nju utiče i aktuelna situacija. Sve više će biti očekivanja svih aktera na tržištu, upravo to da kompanije, pre svega pokazuju svoju društvenu odgovornost.Krajem prošlog veka plaćanje karticama važilo je za fenomen i tehnološko dostignuće. Danas je plaćanje preko mobilnih aplikacija i preko elektronskih servisa postalo sasvim uobičajeno i u praksi mnogo jednostavnije. Ovi mehanizmi koriste se brzo, lako i sigurno.U Srbiji je u poslednjih devet godina značajno porastao broj platnih transakcija koje su izvršene preko elektronskog bankarstva i on je porastao gotovo za 100%, dok je broj platnih transakcija koje su izvršene mobilnim bankarstvom porastao za 81%. Novo vreme zahteva nove tehnologije, kao i širu i sveobuhvatniju saradnju na međudržavnom, ali i na institucionalnom nivou.Takođe, usvajanjem Zakona o digitalnoj imovini Srbija je postala jedna od prvih zemalja koje su regulisale upravo ovu

govorio, mislim i smatram da je kandidatkinja koju ste predložili, uvažena guvernerko, dobar izbor i dajemo poverenje i poslanička grupa SPS će u Danu za glasanje podržati ovaj predlog i kandidatkinji želimo sve najbolje u daljem radu i puno uspeha i da radi naravno kao i vi i svi mi zajedno u najboljem interesu naših građanki i građana. Zahvaljujem.

skupštine.Poštovana guvernerko, gospođo Tabaković, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što počnem da govorim o današnjoj temi, o našoj monetarnoj politici, radu guvernera i same NBS, želim da izrazim veliki ponos što danas Srbija pokreće, dakle, udara se kamen temeljac na novu fabriku vakcina koje će proizvoditi kineske „Sinofarm“ vakcine zajedno sa našim kineskim partnerima i partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.To je simbolički još jedan od rezultata dobre i kvalitetne monetarne politike, dobro usaglašene sa fiskalnom politikom i naravno svega onoga što je urađeno u proteklih nekoliko godina po pitanju stvaranja dobrog i kvalitetnog poslovnog ambijenta u našoj zemlji, što je rezultiralo time da podaci upravo NBS koja je danas i u proteklih u stvari nekoliko godina institucija jednog velikog poverenja, ne samo nas političara, privrednika, nego i svih građana Republike Srbije. govori o tome da je Srbija definitivno ekonomski šampion ovog regiona i da projekcije i sam predsednik Aleksandar Vučić je juče na konferenciji za medije rekao da ćemo imati gotovo istorijski rekordan privredni rast ove godine koji će možda i biti 7,5%, što, da bih lakše to objasnio našim građanima i ljudima koje mi predstavljamo ovde u Narodnoj skupštini, znači nova radna mesta, novo povećanje penzija i plata u javnom sektoru, ali i novu priliku kako za strane investitore, tako i za domaća, mikro, mala i srednja apsolutno sve ono što i jesmo zacrtali onog dana kada je predsednik Aleksandar Vučić 2014. godine postao predsednik Vlade i započeo jednu tešku borbu i ekonomske reforme koje danas, evo posle sedam godina, daju svoj puni rezultat, iako je i naše društvo, kao i ceo svet ima puno izazova, posebno po pitanju ovog izazova pandemije Kovida 19 koji je gotovo uništio mnoge ekonomije u svetu koje su u potpunom kolapsu. Na sreću, naravno i na konto dobre ekonomske politike i dobrog rukovođenja i dobrog liderstva, Srbija je samo godinu dana posle izbijanja pandemije u situaciji da ostvaruje istorijski velik privredni rast, da je jedna od retkih zemalja u Evropi čiji javni dug je ispod 60%.Dakle, svi ti parametri govore jasno o tome koliko se vodi dobra ekonomska politika i koliko je, naravno, ona plod i proizvod dobre i kvalitetne monetarne i fiskalne politike.Želim da kažem da da ono što jeste najveće dostignuće naše monetarne politike i rada Narodne banke Srbije i vas, naravno, gospođo Tabaković, koja na jedan stvarno maestralan način vodite ovu instituciju, autonoman način, poznajući ekonomski ambijent, poznajući ekonomsku strukturu naše zemlje i šta nam je potrebno strateški kako bi mogli da dođemo do većeg razvoja, modernizacije i radnih mesta, to je pouzdanost.To je nešto što naša zemlja nije imala do 2012. godine, do tog 5. avgusta 2012. godine kada smo vas ovde i birali u Narodnoj skupštini skupštini Republike Srbije. Sećam se jako dobro tog dana i naravno sa jednom velikom zabrinutošću tada, s obzirom da se država koju su nam ostavili, ostavio tadašnji prethodni režim se suočavala gotovo sa ekonomskim kolapsom, sa nečim što je stvarno bio rezultat jednog velikog neznanja, nebrige, nemara, a to je da 2008. godine je kurs evra bio 78, ako sam u pravu, a da je tog 5. avgusta 2012. godine bio 119,6.Dakle, ne treba čovek da bude ni ekonomista, niti da bude ekspert za ekonomiju da mu bude jasno da uz samo četiri godine pad vrednosti dinara od preko 50%, koliko je to negativno uticalo na privredu, koliko je to negativno uticalo i na priliv kako stranih, tako i domaćih investicija, jer u to vreme niko ozbiljan nije hteo da investira u Srbiju, jer nije znao koliki će mu kurs biti ne za godinu, dve ili tri, nije znao koliki će kurs biti za mesec ili dva dana.Tadašnji režim koji je potpuno uništio ekonomiju, pravdao je taj pad dinara i neodgovornu monetarnu politiku time što je bila u jeku svetska svetska ekonomska kriza, ja postavljam jedno pitanje i vama, gospođo guvernerka, ali i svima onima koji nalaze izgovore- šta se desilo sa dinarom za vreme pandemije Kovida 19?Kako je moguće da je dinar ostao stabilan? Kako je moguće da smo u to najteže vreme kada su mnoge razvijenije zemlje od nas beležile pad od 10, 11, 15% BDP, kada je nezaposlenost, kada je nezaposlenost, evo pogledajte Austriju koja je primer jedne razvijene zemlje, koja ima razvijenu privredu i razvijeno tržište, došla na 20%? Kako je moguće da Srbija i u tim uslovima zabeleži minus 1%, a da dinar ostane stabilan?Zato što smo imali na ključnim pozicijama ljude koji su znali da urade na najbolji mogući način svoj posao, koji su u svojim strukama najbolji, koji su umeli naravno da angažuju najbolje profesionalce da urade svoj posao i po pitanju monetarne politike. Tu moram da stvarno pohvalim i ministra finansija koji se bavi fiskalnom politikom, koji je gotovo hirurškom preciznošću definisao mere pomoći i podrške privredi koje su bile potrebne kako bi održali nivo privredne delatnosti, kako ne bi došlo do gašenja preduzeća i naravno kako to ne bi izazvalo jedan veliki negativni efekat koji bi kao krajnji rezultat imao ogromnu i veliku nezaposlenost.Ova vlast zahvaljujući liderstvu, zahvaljujući jednom kvalitetnom donošenju odluka predsednika Aleksandra Vučića, koji je umeo umeo i pokazao da ume da vodi ovu državu kroz veoma turbulentno vreme ne samo po pitanju ekonomije, ne samo po pitanju ekonomskog razvoja, nego i svih onih spoljnopolitičkih izazova

Srbija može da bude lider, da može da bude ne samo lider u sportu, nego da može da bude ekonomski lider, da može da bude lider u zapošljavanju, da može da bude lider u novim tehnologijama, u unapređenju obrazovanja i naravno stvaranja jednog poslovnog ambijenta koji je najbolji u ovom delu Evrope, što smo pokazali za ovih sedam godina i za šta ste, naravno, gospođo guvernerka, i vi jako zaslužni, radeći ovaj posao na veoma miran i tih način, baš kako guverner jedne nacionalne narodne banke treba to da radi, vodeći računa o kursu dinara, vodeći računa o monetarnoj stabilnosti, vodeći računa o tome da se stvori jedan utisak i ambijent da ko god želi da dođe u Srbiju da investira ovde, da ulaže svoj kapital, da zna šta ga čeka za mesec dana, za šest meseci, za godinu dana, za dve godine, za pet godina.Zato je Srbija imala po podacima Narodne banke Srbije u 2020. godini više od tri milijarde evra stranih direktnih investicija. Zato ćemo ove godine imati još veću količinu stranih direktnih investicija koja se meri procentom od 60% ukupnog iznosa stranih direktnih investicija za celi region. To i jeste rezultat jednog jako dobrog tima izvršne vlasti, Narodne banke Srbije, koja opet ima na neki način sopstvenu autonomiju u vođenju monetarne politike, ali govori o tome da predsednik Aleksandar Vučić je vrlo dobro znao šta hoće i kuda treba da vodi Srbiju u narednim godinama i šta je rezultat njegove politike proteklih sedam godina. To je upravo ono o čemu danas mi govorimo i na šta smo ponosni, gospođo guvernerka. To je taj stabilan devizni kurs, to je kontrolisana inflacija, to je poruka koju možemo da pošaljemo svima onima koji žele da investiraju u Srbiju, a to je da mogu da računaju da će taj kurs biti isti za šest meseci, godinu dana, dve ili tri godine i da imamo da imamo kapaciteta da vodimo svoju monetarnu fiskalnu politiku na jedan pravi i kvalitetni način, kao jedna ozbiljna i moderna država.Rezultat čitavog tog rada je na semaforu. To je tih 7,5% rasta BDP koje je predsednik Aleksandar Vučić najavio tokom ove godine. Očigledno je da dobijamo jedan ogroman zamah po pitanju privrednog razvoja. Zašto? Zato što smo upravo pouzdana država za investicije, zato što smo iskoristili ovih sedam godina da izgradimo infrastrukturu, premrežimo našu zemlju autoputevima, napravimo tri aerodroma i pustimo ih u rad, pravimo železnice, pravimo infrastrukturu i naravno da po sistemuspojenih sudova kada investitori pogledaju naše ekonomske performanse oni kažu – ovo je zemlja idealna za investiranje u kojoj se zna red, u kojoj se zna kakva je poreska politika, kakvi će biti porezi u narednom i srednjoročnom i dugoročnom periodu gde je valuta veoma stabilna i gde je država stabilna. Zbog toga predsednik Aleksandar Vučić stalno govori u svom tom nastupu – pogledajte koliko je za investitore bitno koliki je kurs kurs dinara i kolika je vrednost domaće valute u odnosu na evro, dolar i strane relevantne valute. Toliko je mnogo, mnogo važnije to da ova država bude politički stabilna, da bude mudra i to je nešto što krasi politiku Aleksandra Vučića za razliku od prethodnih režima, koji apsolutno nisu znali ni šta je država, a kamoli da vode državu koja je u jednom veoma specifičnom geopolitičkom položaju, koja je u jednom veoma specifičnom geopolitičkom okruženju i u takvoj vrsti okruženja vi uspete da od mnogih neprijatelja napravite prijatelje, od mnogih država koje su imale velike rezerve prema Srbiji, pa čak i prema srpskom narodu napravite takve partnere koji vrlo rado danas dolaze ovde, investiraju ovu zemlju, otvaraju radna mesta i ono što je još bitnije preporučuju Srbiju svim investitorima širom sveta.Danas govorimo o tome ne samo o kamenu temeljcu za novu fabriku vakcina, govorimo o partnerskom poduhvatu

da ćemo moći, da će Srbija biti toliko otvorena, da će Vučić napraviti takav ambijent i tako otvorenu zemlju koja danas sarađuje sa zemljama Bliskog Istoka, sa Narodnom Republikom Kinom, sa Ruskom Federacijom i da smo svi tim zemljama jedan od najvažnijih partnera postali ovde u Jugoistočnoj Evropi, od jedne zemlje u koju niko nije hteo da ulaže.Pogledajte samo nivo stranih direktnih investicija od 2001. godine do 2012. godine. Predsednik Vučić je juče govorio na njegovoj konferenciji da smo imali samo jedne godine blizu tri milijarde. To je bila 2011. godina kada je Mišković prodao „Maksi“ „Delezeu“, u stvari to nije bila nikakva strana strana direktna investicija, to je bila klasična prodaja, klasična kupovina. Mi danas ovde govorimo o Srbiji o otvaranju pogona, o otvaranju fabrika, o novim tehnologijama, o novoj opremi, o novom menadžmentu, o podizanju nivoa plata i mogućnosti da se naši najkvalifikovaniji ljudi, ekonomisti, pravnici, inženjeri zaposle u tim kompanijama koje stvaraju dodatnu vrednost našoj zemlji i na taj način rešavamo i demografske probleme i sve one probleme koje Srbija vuče kroz svoju istoriju još od Berlinskog kongres 1978. godine kada dobijamo nezavisnost.Nažalost, imali smo vrlo mali broj lidera koji na ovaj način tretiraju i vode politiku, liderski način, koji jasno znaju kakva je pozicija Srbije, kao što zna Aleksandar Vučić i kao što zna da je ekonomija, da je radno mesto, da je novčanik građana Republike Srbije, njihov standard ono što će opredeljivati našu i geopolitičku i spoljnopolitičku poziciju i svaku drugu poziciju i odbrambenu poziciju i sve ono što potencijalno može da bude opasnost za našu zemlju u narednom periodu.Isto tako je je to važna poruka za ne samo investitore nego i za građane Srbije. Mi na ovaj način kroz jednu dobru monetarnu politiku i stabilnost šaljemo poruku jedne ozbiljne države koja na pravi način ume da upravlja svojom zemljom i naravno sopstvenim institucijama.Nažalost, gospođo guvernerka, sve ovo što sam naveo nije nikakvo hvalisanje govorimo o egzaktnim podacima, nečemu što se događa na terenu, nečemu što naš narod i naši građani mogu da vide. Mogu da se zaposle u fabriku, mogu da rade u pogonu danas.Mogu da odu u Pančevo ili u Novi Sad u „Brose“, u fabrike u kojima su prosečne zarade 1.700 evra, ali i pored toga nažalost ima onih i tu je Srbija, nažalost i specifična, ima onih ljudi koji se bave i pokušavaju da se bave politikom na domaćem planu i koji seire nad time što će neki strani investitor zbog nekog zastoja u radu ili trenutne situacije na svetskom tržištu da otpusti nekoliko desetina ili nekoliko stotina ljudi.To su oni i mediji i političari koji zahvaljujući ulaganjima stotina miliona evra u te medije, ruše Aleksandra Vučića i ruše Srbiju, samo zbog toga što je podigla svoju glavu, samo zbog toga što Srbija je danas u mnogim segmentima, ne samo ekonomskog života investicija, najbolja u Evropi. To su ljudi koji umesto da pozovu, da pomognu da se ti milioni ulože u radna mesta, da se ulože u nerazvijena područja, u razvoj sela, u razvoj obrazovanja, da budu društveno odgovorni, uložili su stotine miliona evra da ruše Aleksandra Vučića i da ruše ono što je SNS napravila za ovih sedam, osam godina na vlasti, imajući u vidu da je glavni cilj i glavni fokus bio još 2012. godine koji je ispunjen, ekonomsko osnaživanje, vojno osnaživanje ove zemlje koje može i koje je naravno, vidno i šta građani Republike Srbije, ali i celog regiona i celog sveta prepoznaju.Možete zamisliti da oni danas u svojim naslovnim stranama, na svojim portalima govore o tome i smeju se i kažu – evo, našli smo fabrika, dole na jugu Srbije otpustiće 200 ili 300 radnika. Možda će ta fabrika da otpusti 200 ili 300 radnika, ali će ova država, ova Vlada, ali će Aleksandar Vučić da napravi mogućnost za ne još 200, 300 radnih mesta, nego za 20 i 30 hiljada novih radnih mesta.I to je ta razlika između njih, koji su bili nesposobni. Slobodno mogu da kažem koji nisu bili apsolutno nikakve patriote, jer patriote se tako ne ponašaju. Patriote se ne ponašaju tako što pustite da kome padne na pamet lobira i radi i prizna neodvojivi deo naše teritorije, ugrožava suverenitet naše zemlje, pa kada pustite da nam ugrožavaju suverenitet, politički, državni, što nam ne bi ugrožavali i ekonomski suverenitet. Što nam ne bi ugrožavali monetarni suverenitet? Ništa me ne bi začudilo, gospođo guverner da su zatražili da nam ovde uvedu i valutni odbor i Vašingtonski konsenzus.Šta će nam dinar? Šta je tim ljudima bio potreban dinar, oni nisu razmišljali o novim firmama, novim preduzećima, njih je zanimalo sopstveno bogaćenje, zato su izneli iz ove zemlje, nažalost stotine miliona evra koliko možemo da vidimo i nadam se da će državni i nadležni organi da utvrde kako su stekli taj novac, da li su platili porez i koliko su oštetili, a siguran sam da jesu, građane Republike Srbije, s obzirom da su ovu zemlju bacili na kolena.I danas se smeju i raduju se što će neka fabrika potencijalno da otpusti 200 ili 300 ljudi, ali glavna razlika u tome je što je tada u Srbiji bili gašeno 50, 60 hiljada preduzeća godišnje, a otvarano 20, 30 hiljada preduzeća. Prvi put u istoriji, prvi put u protekle tri decenije, 31 godinu, koliko u Srbiji funkcioniše tržišna ekonomija.Imamo situaciju da se mnogo više preduzeća otvara, nego što se zatvara. I to je isto tako glavni pokazatelj razvoja, jasne strategije i liderstva u ovoj zemlji koja na kraju krajeva, zavaljujući predsedniku Aleksandru Vučiću danas na ključnim pozicijama ima najbolje ljude.Jeste Srbija i Jorgovanka Tabaković i Siniša Mali i svi oni koji pomažu i koji imaju rezultat. Zato imaju poverenje i nas ovde kao većine poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije dok god možemo da se pohvalimo stabilnim kursom, kontrolisanom inflacijom

Došli su zbog toga što je ova zemlja sigurna, zbog toga što je ova zemlja stabilna i zbog toga što vide da ova zemlja ima jasnu viziju svog razvoja, znajući konačno kako da iskoristi svoje resurse, kako prirodne, pa na kraju krajeva i ljude koje imamo delegirajući najbolje ljude i najkvalitetnije ljude u ključne državne institucije.Znači, mi nastavljamo sa takvom politikom. Vas samo mogu da ohrabrim, da zajedno sa svojim timom

njegovu politiku, politiku razvoja, razvoja ekonomije, jačanja naše zemlje i naravno vraćanja ponosa srpskom narodu, našem narodu i naravno našoj Srbiji. Hvala. Hvala.